Prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine “Godinom Hrvatskog Crvenog križa“ u Republici Hrvatskoj Prijedlog odluke dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Materijal vam je dostavljen u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Iako je Crveni križ nazočan na području Republike Hrvatske već 130 godina službeno je Hrvatski Crveni križ u novoj Hrvatskoj državi priznat 26. listopada '91. godine suglasnošću hrvatske Vlade za osnivanjem Nacionalnog društva Crvenog križa. U svibnju '92. godine Republika Hrvatska službeno je prihvatila i odredbe Ženevske konvencije iz '49. i dopunske protokole iz '79. godine. Prihvaćanjem ženevske konvencije Vlada Republike Hrvatske jamčila je pred međunarodnom zajednicom izvršavanje obveza koje se nameću radi potreba nesmetanog rada Hrvatskog crvenog križa kao dijela međunarodne organizacije Crvenoga križa. Vjerujem da je svima poznat doprinos Hrvatskog crvenog križa u novijoj hrvatskoj povijesti, međutim sigurno nije na odmet ponoviti možda nekoliko bitnih podataka. Tijekom Domovinskog rata Hrvatski crveni križ je kao civilni partner Vlade Republike Hrvatske sudjelovao aktivno u zbrinjavanju prognanika i izbjeglica te pružao redovitu pomoć u prosjeku za približno 600 tisuća osoba godišnje. Najviše se to odnosi na 1990., 1992. godinu kada je redovitu pomoć primalo čak 750 tisuća osoba što je činilo u tom trenutku oko 17% stanovništva koji su boravili na području Republike Hrvatske. U tim ratnim godinama kroz razne programe pomoći od materijalnih, hrane, higijenskih artikala i sl. do psihosocijalne pomoći stradalnicima utrošeno je više od 6 milijardi kuna. Kolika je bila uloga Hrvatskog crvenog križa u pomoći oko traženja nestalih, zatočenih branitelja i civila kao i pomoć oslobađanju branitelja i civila, najviše mogu reći upravo oni kojima je ta pomoć pružena te njihove obitelji kojima je u većini slučajeva Hrvatski crveni križ bio jedini vjerodostojni kontakt izvan kazamata u kojima su se nalazili. Moram ovdje spomenuti jedan od programa koji je postao praktički svakodnevnica u radu i gdje se na najbolji mogući način očituje ljudska humanost i potreba za nesebičnom pomoći nepoznatima kojima je ta pomoć potrebna, a to je sustav dobrovoljnog darivanja krvi, koje prikupljanje je organizirano upravo preko Hrvatskog crvenog križa i čiji ugled je apsolutno jamstvo da će ta pomoć kao i druge pomoći stići upravo onima kojima je to neophodno i od životne važnosti. Danas Hrvatski crveni križ djeluje kroz 130 društva u Republici Hrvatskoj, razgranatim na principima podjele prema područnoj državnoj ili lokalnoj samoupravi svoje aktivnosti i uz humanitaran rad usmjeruje ka pripremama za djelovanje u većim katastrofama, provođenje edukacijskih, preventivni i socijalnih programa prema osnovama pokreta Crvenog križa, promocije međunarodnih humanitarnih prava te drugim programima pomoći u društvu. Posebno se mora istaknuti da je predan rad čelništva i svih volontera Hrvatskog crvenog križa uz svestranu podršku Vlade Republike Hrvatske doveo do jedne priznate situacije, da je jedna organizacija kao što je Hrvatski crveni križ od primatelja međunarodne pomoći od strane raznih srodnih društava svijeta postao davatelj pomoći srodnim društvima u svijetu kojima to treba i to nam svima skupa služi na čast. 130 godina ovog humanitarnog rada koji je teško sažeti u nekoliko riječi, vrijedi obilježiti na kvaliteta način te Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o proglašenju 2008. godine "godinom Hrvatskog crvenog križa". Aktivnosti oko obilježavanja godine Hrvatskog crvenog križa organizirale bi se u organizaciji i pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike, Hrvatskog crvenog križa te drugih uglednih institucija i pojedinaca u Republici Hrvatskoj vodeći se misli kako je prihvaćanje ovoga prijedloga zapravo javno priznanje i Hrvatskom crvenom križu i tisućama anonimnih dragovoljaca koji su svoju nesebičnost pokazali u humanitarnom radu vjerujući u dignitet i čast Hrvatskog crvenog križa.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 Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 3. zajedničkoj sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine raspravljali su o Prijedlogu odluke o proglašenju 2008. godine "godinom Hrvatskog crvenog križa" u Republici Hrvatskoj. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova, jednoglasno i Odbor za zakonodavstvo jednoglasno sa 10 glasova za, podupiru donošenje ove odluke. Na tekst odluke odbori podnose sljedeći amandman. Prvo na točku 2. U točci 2. stavku 1. riječi: "u koji će se imenovati" zamjenjuju se riječima: "kojega čine", a u stavku 2. riječi: "osnivanju i imenovanju članova počasnog odbora" zamjenjuju se riječima: "osnivanju i broju članova te imenovanju članova počasnog odbora iz reda uglednih pojedinaca te organizacija i institucija iz stavka 1. ove ove točke". Obrazloženje: Kako bi se otklonilo dakle rješenje prema kojem bi Vlada davala prethodno mišljenje o izabranom predstavniku Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Republike Hrvatske amandmanom se uređuje izričaj tako da se prethodno mišljenje daje glede broja članova i prijedloga za imenovanje uglednih pojedinaca i predstavnika uglednih organizacija i institucija u Republici Hrvatskoj. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatske narodne stranke gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici hrvatske Vlade. Nema mnogo prigoda kao što je ova u kojoj će se vjerojatno i predstavnici pozicije i predstavnici opozicije složiti da je organizacija o kojoj razgovaramo jedna od onih uzora i onih okvira djelovanja u kojima možemo prepoznati ogledalo na neki način ljudske savjesti i svijesti našega društva. Hrvatski crveni križ doista može reći da je punim plućima počeo raditi kao nacionalno društvo praktički tek nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, no međutim ne treba raskidati tradiciju koja je itekako vrijedna, duga 130 godina. To je nešto što je na ponos i Hrvatskom crvenom križu i svim onim aktivistima, a čini mi se d ih se može mjeriti u milijunima, koji su kroz ovih 130 godina imali pa onda i iskoristili priliku svoga aktivnoga djelovanja za opće dobro. Crveni križ ima misiju koja vrijedi i u doba rata i u doba mira. Na žalost tek u doba rata pokazuje se sav kapacitet, sposobnost i mogućnosti jedne velike humanitarne organizacije kao što je Crveni križ, ali je činjenica da je u doba Domovinskoga rata Hrvatski crveni križ doista pokazao da svoju misiju može ispuniti punim kapacitetom. Činjenica je također da svako društvo negdje na margini taloži probleme o kojima glavnina nas, malo vodi računa. Činjenica je da Hrvatski crveni križ jest jedna od organizacija koja upravo u takvim situacijama budi savjest društva i upozorava nas da postoje ljudi koji su nesebični s jedne strane pomoći, a s druge strane da su još mnogi ljudi u nevolji i u prilici da im pomoć treba. Spominjali su se i ovdje neki od poslova koje Hrvatski crveni križ radi za opće dobro, pa je jedna od najvažnijih aktivnosti koja već sad u Hrvatskoj ima 55 godišnju povijest, dobrovoljno davanje krvi. No, Hrvatski crveni križ nije samo organizacija koja organizira prikupljanje krvi i aktivno spašavanje života nego organizira i same dobrovoljne darivatelje. I ne samo to, nego na jedan način aktivno društveno valorizira tu njihovu humanitarnu, altruističku ulogu. I zahvaljujući njemu mnogi su gradovi u Republici Hrvatskoj donijeli određene propise kojima stimuliraju dobrovoljno darivanje krvi. Nažalost, još je uvijek mnogo siromašnih ljudi u našemu društvu, pa se i Hrvatski crveni križ kroz svoja područna društva mora nažalost baviti i ublažavanjem siromaštva. Znam iz prve ruke kako to izgleda jer u nekim gradovima u suradnji lokalne samouprave i područnih ureda odnosno Organizacija crvenoga križa djeluju i pučke kuhinje. Ne zaboravimo, one su još dio naše svakodnevice. U tome smislu pozdravljam prijedlog da 2008. godine bude godina Crvenoga križa i u ime Hrvatske narodne stranke pozivam da iskoristimo tu prigodu dvostruko. Da se prisjetimo učinaka Hrvatskoga crvenoga križa u svojoj 130 godišnjoj povijesti, ali i da iskoristimo tu prigodu ujedno i za popularizaciju rada za opće dobro. Hrvatski crveni križ jedna je od organizacija takvoga tipa, hvala Bogu ne i jedina. Ima ih mnogo, ali svakako najveća, s najdužom tradicijom, najbolje organizirana. Neka ovo bude povod da u javnosti promičemo još više pa i mi osobno kao zastupnici iz ovoga Sabora sudjelujući na različitim aktivnostima na obilježavanju godine Hrvatskog crvenog križa kako bi se popularizirao rad za opće dobro kao nešto što možemo dati svi neovisno o tome imamo li ekonomskih mogućnosti ili ne, jer u ovome konkretnom slučaju prvo što se daruje uvijek je ljubav. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Karmela Caparin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu Odluke o proglašenju 2008. godine godinom Hrvatskog crvenog križa i sa zadovoljstvom podržava ovaj prijedlog. Prve dragovoljne udruge u Hrvatskoj djelovale su na međunarodno prihvaćenim načelima pokreta Crvenog križa i osnovane su 1878. godine u Zadru, Zagrebu i Dubrovniku. Zadarska ustanova "Domoljubne zadruge dalmatinske od gospoda" na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima 22. listopada 1878. prva dobiva suglasnost tadašnjih vlasti za svoje humanitarno djelovanje. Od tada povijesno Hrvatski crveni križ djeluje na našim prostorima. 10. listopada 1991. godine Hrvatski crveni križ objavljuje odluku o osamostaljivanju i traži od Međunarodnog odbora Crvenog križa da mu se prizna punopravno članstvo u međunarodnog pokretu Crvenog križa na osnovi djelovanja i ispunjavanja svih uvjeta potrebnih za priznanje. U ovom Visokom domu 19. studenog 1991. godine donosi se i Zakon o Hrvatskom crvenom križu. Međunarodni odbor Crvenog križa 1993. godine priznaje Hrvatski crveni križ za punopravnog člana pokreta, a zatim Međunarodna federacija društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prihvaća Hrvatski crveni križ u punopravno članstvo. Time Hrvatski crveni križ postaje zaista važan međunarodni subjekt. U novijoj povijesti od 1991. do 1998. godine, Hrvatski crveni križ kao humanitarna organizacija pruža pomoć stotinama tisuća stradalnika rata, pomaže 490 tisuća prognanika, izbjeglica i drugih žrtava ratnih stradanja. 1992. godine Hrvatski crveni križ je pomogao 751 tisuću osoba, 17% cjelokupne hrvatske populacije. Za potrebe zdravstva Hrvatski crveni križ je prikupio više od 1,1 milijun doza krvi. Služba traženja je prihvatila i distribuirala više od 1,5 milijun obiteljskih poruka, obradila je 28 tisuća 700 zahtjeva za traženje nestalih osoba. U međunarodnim krugovima Program povratka raseljenih osoba kroz kojih se 130 tisuća ljudi vratilo svojim domovima ocijenjen je kao jedini uspješan proces povratka u Europi nakon Španjolskog rata. Dakle, osoba i povratka osoba drugih nacionalnosti. Kroz teška razdoblja hrvatske povijesti Crveni križ je imao izuzetnu ulogu provodeći brojne aktivnosti uz pomoć velikog broja volontera, ali na temeljnim načelima humanosti, nepristranosti, neutralnosti, neovisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti. To znači i biti dostupan svima uz provođenje humanitarne djelatnosti na cijelom teritoriju. Hrvatski crveni križ je 130 godina u službi humanosti i svojim aktivnostima ima zapaženo mjesto u našem društvu te izniman međunarodan ugled. Klub Hrvatske demokratske zajednice zahvaljuje svima u okviru Hrvatskog crvenog križa na svemu što su učinili, čestita na 130 respektabilnoj obljetnici podržavajući Prijedlog Odluke o proglašenju 2008. godine godinom Hrvatskog crvenog križa. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite! vam lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prvo, dozvolite mi da u ime Kluba zastupnika SDP-a i u osobno ime zahvalim prvo svim našim građanima, svim tim samozatajnim ljudima koji su a njih ima po obrazloženju barem 500 tisuća, koji su svojim altruističkim djelovanje, svojim humanim djelovanjem pomogli svima onima koji su bili potrebiti tijekom ovih niza desetljeća. Drugo, zahvalio bih se također u ime kluba i u osobno ime čelništvu Hrvatskog crvenog križa, ne vidim tu gospodina Javornika koji je 91. preuzeo zajedno sa svojom upravom preuzeo i sjajno vodio Hrvatski crveni križ tijekom ovih sedamnaest Dakle, hvala im i građanima i čelništvu Crvenog križa. Tijekom svoje 130. godišnje povijesti Hrvatski crveni križ je djelovao u nizu društvenih državnih uređenja od monarhija, kraljevina, socijalističkog sustava do današnje slobodne države Hrvatske. Ali ono što je cijelo vrijeme konstanta Hrvatskog crvenog križa je imao uvijek iste ciljeve, altruizam, humanitarno djelovanje zauzimajući se za čovjeka, za osobu kojoj je potrebita pomoć. Svibanj 92. su mnogo mojih prethodnika spomenuli. U svibnju 92. je Hrvatska priznata od Ujedinjenih naroda, postala je punopravna članica Ujedinjenih naroda, svibnju 92. Hrvatski crveni križ je također sukcesijom također postala članica navedenih međunarodnih ugovora. Ja se sjećam svibnja 92. jer kad sam se skinuo iz hrvatske vojske vratio se u bijelu kutu, vratio se poslu svome, svom poslu na Rebru, dakle taj svibanj 92. em smo postali punopravna članica UN-a, em smo postali kao HCK, dakle postali punopravna članica i time je priznat kontinuitet tijekom 130 godina. u to vrlo bremenito vrijeme Hrvatski crveni križ je napravio jako puno. Danas 2008. treba se okrenuti ono što su i naveli u svojoj misiji a to je doprinos između ostalog unapređenju i zaštiti zdravlja, pa ću sad govoriti i kao građanin i kao liječnik. Dakle, sukladno 55 godina dobrovoljnog davatelja krvi moram biti iskren da smo ponosni svi zajedno na naše prvo ljude koji daju dobrovoljno najdragocjeniju tekućinu na svijetu, a drugo na našu sjaju transfuziološku službu zahvaljujući kojoj ima izrazito malo incidencije zaraznih bolesti dakle dakle prenosivo krvlju, tipa HIV, hepatitis-B i hepatitis-C. I jako je dobro i klub SDP-a apsolutno daje potporu Hrvatskom crvenom križu u svojoj misiji daljnjeg unapređenja i zaštite zdravlja, poticanja solidarnosti i ublažavanja ljudskih patnji. 1928. ćemo slaviti pedeset godina Hrvatskog crvenog križa, 28., tko zna gdje ćemo biti 28. Možda će neki od nas sjediti ovdje, ali u svakom slučaju ako nastave se ovakvi demografski pokazatelji 1928. svaki četvrti građanin Hrvatske će biti stariji od 65 godina. To je podatak koji nije simpatičan. Svaki četvrti građanin će biti stariji od 65 godina ako nastave ovakvi demografski pokazatelji s jedne strane izrazito relativno niski broj novorođenih a nažalost izrazito velika morbiditet i mortalitet.

virusom prenosivih bolesti, primjerice epidemijom koja nam možda prijeti. Govorili smo malo prije o pušenju koje se nadam da odlazi, govorili smo o našoj djeci koje više nema gore, o njihovom nažalost eksperimentiranju s alkoholom, eksperimentiranju s drogom iako sam kako sam ja čuo na Odboru za zdravstvo kolega Javornik Hrvatski crveni križ će pokrenuti velike akcije upravo na važnost ukazivanja konstantne, stalne i trajne opasnosti o eventualnom konzumiranju droga. ću podsjetiti na prvu točku dvije industrije koje su obilježile 20. stoljeće, donijele su neke dobre, neke loše. Prvo je prehrambena industrija, drugo je duhanska industrija. Duhanska je donijela kao što vidimo loše. Prehrambena je donijela puno dobroga ali nažalost posljednja dva desetljeća zahvaljujući fast foodu ili hrvatski brzogriznoj hrani je dovela do toga da imamo epidemiju pretilosti kako u Europi tako u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj. I zato je Svjetska zdravstvena rekla prošlu godinu proglasila Godinom borbe protiv pretilosti, dakle godinom ukazivanja na te loše strane ako smo već završili, apsolvirali duhansku okrenimo se prema ovoj drugoj industriji a to je prehrambena industrija. Dakle, još jednom. Klub zastupnika SDP-a će podržati da se ova godina proglasi godinom borbe odnosno godinom Hrvatskog crvenog križa. Još jedanput zahvaljujem svim našim građanima na njihovoj humanosti, altruizmu, na svemu onome što svakodnevno samozatajno rade za one koji su potrebiti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Prije svega želim uputiti čestitke predstavnicima Crvenog križa Republike Hrvatske na obljetnici koju slave i izraziti u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke podršku proglašenja 2008. godine Godinom Crvenog križa. Obzirom da evo često bar na području svoje Sisačko-moslavačke imam priliku sudjelovati na skupštinama Crvenog križa moram reći da tamo se doista okupljaju iznimni ljudi, samozatajni ljudi koji su spremni pomoći u svakoj prilici i rijetko to ne ističu već dakle svaki puta kad je god moguće uključuju se u javne akcije i pomažu onima koji su u potrebi. I naravno da je to izuzetno važno jer mogli smo čuti mnogo puta da ovom zemljom hodaju živi i mrtvi ljudi i upravo oni živi razlikuju se od mrtvih po tome što živi primjećuju potrebe svojih bližnjih, dakle onih koji žive tu, koji imaju određenih problema. Ljudi koji rade u Crvenom križu, ljudi koji su volonteri Crvenog križa svakako zaslužuju sve moguće pohvale jer godinama naporno samozatajno ulažu sebe, svoje slobodno vrijeme pa i svoje obitelji da bi pomogli drugima. Svako nacionalno društvo Crvenog križa pa tako i Hrvatski crveni križ definiran je i zakonom kao ustanova, institucija od posebnog interesa i skrbi zemlje u kojoj djeluje pa se to odnosi i na Hrvatski crveni križ. Iz te definicije proizlazi da nacionalno društvo Crvenog križa djelujući potpuno nezavisno u skladu s načelima pokreta Crvenog križa uvijek predstavlja Vladinu humanitarnu agenciju prvog izbora baš kao što je to i Caritas kad je riječ o humanitarnim i milosrdnim organizacijama prvog izbora katoličke crkve. U 2008. godini Hrvatski crveni križ obilježava 130.-tu godišnjicu svog postojanja i djelovanja u Hrvatskoj i to je zasigurno iznimna Posebno ako se prisjetimo ratnog razdoblja gdje je Hrvatski crveni križ uložio velike napore, gdje je bio partner Vladi Republike Hrvatske u zbrinjavanju prognanika i i izbjeglica. Ali gdje je također pribavljao hranu, higijenske potrepštine, sve ono što je bilo potrebno za funkcioniranje ljudi od odjeće, pa do raznih drugih U istom tom ratnom razdoblju Hrvatski crveni križ pomagao je u traženju nestalih i zatočenih osoba, branitelja i civila. I prema mojim informacijama upravo je Crveni križ uspješno uspješno riješio preko 10 tisuća otvorenih predmeta za traženje osoba i spojio razdvojene obitelji. Odmah po prestanku aktivnog sukoba, Hrvatski crveni križ započinje programe usmjerene na upozoravanje opasnosti od mina i ublažavanju ove opasnosti, u okviru kojih obučava povratnike i stanovništvo u blizini ratnih bojišnica, o ponašanju u slučaju pronalaženja minsko eksplozivnih sredstava. sredstava. Ovim programima tijekom nekoliko godina obuhvaćeno je preko 700 tisuća naših sugrađana. Ovog trenutka Hrvatski crveni križ djeluje na četiri područja, naravno sve u skladu sa

Hrvatski crveni križ je u tom smislu uspostavio i 12 programskih cjelina u okviru kojih provodi preko 40 programa. Svi mi imamo prilike možda najjasnije vidjeti ulogu Crvenog križa upravo kroz prikupljanje doza krvi. Ali isto tako i pri obučavanju u prvoj pomoći. Možda nešto manje poznate aktivnosti Hrvatskog crvenog križa su pomoć koju Hrvatski crveni križ organizira za stare i nemoćne osobe u njihovim obiteljima, u njihovim kućama. I taj program se provodi na 33 lokacije u Republici Hrvatskoj. Također Crveni križ ima značajnu ulogu u razvoju same lokalne zajednice diljem Republike Hrvatske, ali isto tako i u javno zdravstvenim programima, kao što su pročišćavanje bunarskih voda. Naravno da sam Hrvatski crveni križ je također dao značajan doprinos kada je riječ o pomoći tražiteljima azila, znamo da u lipnju 2006. godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavilo prihvatilište za traženje azila u Kutini i tu je Hrvatski crveni križ imao značajnu značajnu ulogu u pružanju i organiziranju prehrane, smještaja i psihosocijalne pomoći ali i u organiziranju ostalih socijalnih edukativnih aktivnosti. Također, isto se odnosi na prevenciju trgovanja ljudima i naravno naravno programu suzbijanja trgovine ljudima i samoj toj prevenciji. Sam Hrvatski crveni križ također je sudionik raznih aktivnosti traženja. Tako je 2007. godine uspješno okončao 111 postupka traženja nestalih osoba. Ono što je također važno kada je riječ o djelovanju hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski crveni križ ima i jako dobro organiziran pomladak, oko 75 tisuća članova organizirano je u 656 društava, u 456 škola u Hrvatskoj provode se programi Crvenog križa, humane vrednote, odgoj za humanost, istraživanje humanitarnog prava kao dio nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. najveća vrijednost Hrvatskog crvenog križa jer je kroz svoje aktivnosti uspio zainteresirati mlade ljude da budu senzibilni za svoje bližnje, da svima onima koji su u potrebi ukažu pomoć i da budu nesebični a još pri tome, naravno da to sve rade volonterski. Također treba čestitati i zahvaliti Hrvatskom crvenom križu jer je tijekom 2007. godine provedena po 35 put akcija u kojoj je prikupljen iznimno velik novac i odjeća i hrana. Akcija koja se zove solidarnost na djelu. A Hrvatski crveni križ sudjelovao je i u raznim drugim akcijama kada je bila potrebna pomoć u zemljama koje su stradavale ili od potresa, poplava ili od nekih drugih nepogoda. Obzirom na sve ove aktivnosti kojih ima i mnogo više nego što dozvoljava vrijeme da ih se pobroji, želim još jednom istaknuti podršku u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke da se 2008. godina proglasi godinom Crvenog križa i zahvaliti svim onim volonterima i zaposlenima u Hrvatskom crvenom križu koji nesebično sebe daju za druge i time pružaju pravi primjer u društvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dame i gospodo zastupnici sada ćemo prekinuti sjednicu. Nastavljamo u 15 sati. Prvi na redu je Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. I onda prelazimo na pojedinačnu raspravu.